през 2015 г. Заповядайте, госпожо Манолова, да развиете Вашия въпрос. Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Танева, с промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, които направихме в предния парламент и които Вие също подкрепихте, земеделските производители, които искат директни плащания на площ, трябва да минат през предварителна регистрация. Тоест да заявяват имотите, за които ще искат единно плащане на площ, като при тази регистрация посочват и правното основание на своето искане. Смятам, че това беше правилна стъпка, защото по този начин ще бъдат прекратени злоупотребите с чужди земи и буквално с източване на Фонда за плащания на хора, които ползват имоти без правно основание. Само че до 1 октомври трябваше да бъде изготвен един Единен регистър, в който да бъдат включени всички имоти. Поради бездействие на служебното правителство това не се случи и земеделските производители в началото на тази година се оказаха в хипотезата, в която не са в състояние да регистрират до края на месец февруари правните основания на своите искания за единно плащане на площ. Защо това е проблем? Например в Кюстендилска община само в землищата на едно село – давам за пример село Шишковци, има 2 хил. имота има 2 хил. имота с различни собственици и кметът, за да подпомогне земеделските производители, трябваше да издаде 2 хил. удостоверения за наследници. Например един земеделски производител, който обработва 1000 дка площ, е в хипотезата само за един от масивите от 160 дка да представи 70 удостоверения за наследници, защото тези 160 дка

действие, което се оказва невъзможно за земеделските производители. Моят въпрос към Вас е: какви мерки ще предприемете, за да стане възможно заявяването от страна на земеделските производители на техните искания за директни плащания за площ? Благодаря, госпожо Манолова. Заповядайте, госпожо Министър, да отговорите на въпроса.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 аз няма да представя подготвения ми отговор, тъй като с Вас за въпроса, който ми задавате, говорихме преди да ми дойде реда за парламентарен контрол. Може да проверите, че специално за конкретния казус ние сме издали съответните указания, за да облекчим и премахнем задължението за на правните основания, като сме приложили една декларация със съответните текстове и после при проверка вече ще може да се изискват. Искам да кажа няколко реплика и коментар на Вашето изложение във въпросите. Да, така е, правното основание бе прието миналата година и бе подкрепено от нас като ГЕРБ, като опозиция. Това наистина беше належащо, трябваше да стане рано или късно.

милиона и 100 млн.лв. са платени субсидии на земеделски площи, за които няма правно основание, или за които не се плащат съответните рентни възнаграждения. Това поставя в неравнопоставеност земеделските производители, които са правни основания – плащат си рентите и тези, които не плащат такива. В същото време за 2014 г.бяха заявени за подпомагане 3,8 млн. хектара при заявени в Брюксел 3,49. Това до какво доведе? – до намаление на ставката за съответната площ с близо 3 лв. Какво е състоянието в момента, от началото на нашия мандат, когато казахме, че ние ще приложим гласуваното миналата година във Вашия мандат правно основание и ще следва да наваксаме процеса по регистрация на правните основания? Към вчерашна дата, когато на обучение в Министерството на земеделието и храните бяха всички директори на областни дирекции „Земеделие” и някои общински ръководители, са регистрирани малко над 3,3 млн. хектара земеделски площи, като ние сме започнали с доста под 3 млн. хектара тази дейност. Натоварени са службите, това е факт, но това е работа, която трябваше да бъде извършена в течение на цяла година. Просто всеки си е мислил, че отново и за пореден път правното основание като критерии за подпомагане и заявяване на площи за подпомагане ще бъде отложено. този обем работа следва да се навакса. Използвам случая, за да благодаря на всички народни представители затова, че Законът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи беше гласуван в парламента, което позволи удължаването на срока за регистрация на правните основания до последния възможен ден – 27 февруари. Мисля, че по отношение на това, че трябваше в този вид да се проведе кампания, имаме и Вашето съгласие, пък в крайна сметка и Вие бяхте инициатори за подкрепата

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Танева! Факт е, че проведохме с Вас този разговор преди месец, тъй като беше важно да се реагира в подкрепа на земеделските производители, които искат да се регистрират по Схемата за директни плащания Факт е, че Вие и ресорният заместник-министър реагирахте своевременно, за да бъде решен този огромен проблем, особено за земеделските производители от райони като Кюстендилския, в които земята е достатъчно раздробена и беше достатъчно невъзможно своевременно да се снабдят с необходимите удостоверения Искам обаче да Ви обърна внимание на нещо, което вчера земеделските производители ми посочиха. Факт е, че Вие сте променили вътрешното за представяне на удостоверение за наследници с декларация за наследници, което донякъде облекчава процедурата, формуляри на декларация и искане) с искането за издаване на удостоверение за наследници, на практика те са с идентично съдържание. Тоест един наемодател на имот е длъжен в тази декларация на практика да посочи всички данни, които съдържа удостоверението за наследници, всички наследници с ЕГН-тата, с адресите, с акта за смърт, като декларира, че за неверни данни ще носи наказателна отговорност. Според земеделските производители в Кюстендилска община това не е възможно. Молбата е, ако искате да съдействате да бъдат изрядни земеделските производители, тези декларации да бъдат под формата на декларация за наследствена връзка, тоест наемодателят на имот на земеделски производител, или този, който предоставя такъв за ползване под аренда, да се ангажира в декларация, да заяви, че той е наследник на собственика на въпросния имот. Много често посочването на пълния набор данни се оказва невъзможно и най-малкото тези хора ще бъдат в хипотезата да са принудени да декларират данни, за които не са сигурни, под страх от наказателна отговорност. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. Сроковете са изключително кратки и ако искате до край да сте в полза на земеделските производители може да промените изискванията към тази декларация. Благодаря Ви за бързата реакция. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. Заповядайте за дуплика, облекчим данните в тази декларация, но винаги трябва да изхождаме от това, че трябва да имаме съответните данни, включително и заради това да избегнем да са с невярно съдържание от земеделски стопани, които не са добросъвестни. Благодаря, госпожо Министър. Завършваме с последен въпрос към Вас от уважаемия народен представител Явор Илиев Хайтов относно стопанисване на земеделска земя от Професионална агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров”, град Бяла Слатина. Заповядайте, господин Хайтов, да развиете Вашия въпрос. ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми госпожи министри, уважаеми колеги народни представители! Професионална агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров”, град Бяла Слатина до месец септември 2013 г. е обработвала 600 дка земя, необходима за провеждане на производствената практика на учениците. От тази земя 74 дка са предоставени на училището от Държавен поземлен фонд със заповед № РД-46-432 от 1 юни 2012 г. на министъра на земеделието, а останалата е общинска собственост и е ползвана за нуждите на училището в продължение на 15 години. От месец септември 2013 г. Община Бяла Слатина отказва да поднови договора за ползване на земята, която е общинска собственост. За периода септември 2013 г. до септември 2014 г. е водена писмена кореспонденция с Областна дирекция „Земеделие” град Враца и Министерството на земеделието и храните като искане описаните по-долу имоти в община Бяла Слатина, които могат да се използват за осъществяване на производствената практика в Професионална агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров”, съгласно чл. 47, ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, да бъдат предоставени за нуждите на училището. Няма да чета подробно всеки един от имотите, но в общи линии те са около 120 дка в землището на село Бърдарски геран и около 230 дка в землището на село Попица. Моят въпрос, госпожо Министър, е: съществува ли възможност посочените терени или други такива от Държавен поземлен фонд да бъдат предоставени за ползване от Професионална агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров” град Бяла Слатина, с които учениците наистина да се обучават как се обработва земя, а не да се учат на селскостопанска наука пред черната дъска с тебешира? ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Хайтов. Госпожо Министър, заповядайте за отговор.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

земеделски земи – собственост на Държавния поземлен фонд. Тези земи се предоставят на научни, научно – производствени и учебни заведения, на Министерството на транспорта, на местата за лишаване от свобода, на семепроизводствени и племенни стопанства, овощни разсадници, пепиниери и маточници, на горски разсадници и на ловни стопанства, както и на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, доколкото са необходими за тяхната дейност. Учебните заведения, в това число Професионална агротехническа гимназия в град Бяла Слатина, са от кръга на субектите, на които, при необходимост и наличие на свободни земи от Държавния поземлен фонд, може да се предоставя за безвъзмездно ползване. Следва да отбележа, че основното предназначение на земите от Държавния поземлен фонд е ползването им за земеделски нужди. Свободните от разпореждане имоти се предоставят ежегодно за възмездно ползване под наем или аренда, чрез търг или конкурс. Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители и отговарят на всички други изисквания, визирани в чл. 47в, ал. 1 от Правилника за прилагането на закона. По повод постъпилото на 4 декември 2014 г. писмо в Министерството на земеделието и храните от директора на гимназията с искане да бъдат предоставени за нуждите на гимназията в село Бърдарски геран 118 дка и в село Попица 228 дка от Държавния поземлен фонд, е възложено на Областна дирекция „Земеделие” – Враца, извършването на проверка на състоянието и ползването на подробно на подробно описаните в писмото имоти. В становището си от 15 декември 2014 г. Областна дирекция „Земеделие” – Враца посочва, че имотите – обект на искането на гимназията, са предоставени под наем, след провеждането на търг – първа тръжна сесия, с тайно наддаване за отдаването на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Враца, за стопанската 2014/2015 нуждите на професионалната гимназия в град Бяла Слатина, след изтичането на стопанската година. Областната дирекция „Земеделие” – Враца е информирала Министерството на земеделието и храните за състоянието на конкретните имоти, които са поискани. По принцип няма проблем за други свободни имоти, а не тези –описаните, да се предоставят за ползване. Благодаря, госпожо Министър. Уважаеми господин Хайтов, заповядайте за реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, преди да станете общественик, политик и министър, установих, че Вие сте успешен мениджър. Човек не може да е такъв без да образован, без да е надлежно подготвен. Аз считам, че по най-бързия начин трябва да бъде намерена възможност тази Агротехническа гимназия да получи земята, която й се следва. Истина е, че в Северозапада земеделският бизнес остана един от малкото, в който хората могат да работят и да търсят някакво препитание. Вероятно интересът и от арендатори, и от други съвети е огромен. Но всички ние говорим за грижата за Северозапада, в частност тя е отбелязана и във Вашата управленска програма и Вие като министър на земеделието и храните имате шанса да демонстрирате една една грижа, една наистина обществена ангажираност към проблемите на този район, защото това е едно от малките училища, в които се подготвят специализирани кадри в сектор „Земеделие”. Тази гимназия, бъдете уверена, има нужда от тази земя и след края на стопанската година аз ще следя внимателно и ще входирам всякакъв тип документи, които са необходими наистина учениците и ръководството на гимназията да получат тази земя, за да не ставаме за смях. Защото наистина земеделие не се учи с тебешир пред черната дъска. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Хайтов. Госпожо Министър, получихте и комплименти – можете да завършите парламентарния контрол за днес с дуплика към господин Хайтов. Уважаеми господин Хайтов, аз казах, че земите, които са поискани, просто не са свободни. Ние имаме два варианта – да изчакаме да изтече стопанската година и в края на годината да отдадем исканите имоти, или да потърсим други, на друго място, където има свободни. Така че е въпрос на искане и на самата директорка. От Министерството на земеделието и храните ще има воля да се изпълни желанието за това, което е възможно. Благодаря, Министър Танева – с това въпросите към Вас са изчерпани. Желаем Ви спокойна вечер! Продължаваме със следващия набор от въпроси към министъра на околната среда и водите госпожа Ивелина Василева. Първият въпрос е от народния представител Филип Стефанов Попов относно Проект за воден цикъл на град Видин. Заповядайте, господин Попов, да зададете Вашия въпрос към министър Василева. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Видин е достолепен, благороден и красив град. Видин врата на България от Европа и към Европа. За съжаление обаче тези мои твърдения не отговарят на фактическата обстановка в момента в град Видин. Моето желание, а и на всички видинчани, е Видин наистина да има един европейски облик. За съжаление в момента улиците на града са в безобразно състояние, същите са разкопани, без да бъдат възстановени пътните настилки. В момента улиците са кални, с дупки, трудно е да се стигне от една част на града до друга, а когато времето е сухо и топло, е невъобразим прах, който дишат всички видинчани и всички деца във Видин. Затова моят въпрос към Вас е – на какъв етап е Проектът за изграждането на Воден цикъл и пречиствателна станция? Кога ще бъде завършен? Има ли опасност община Видин да не успее да реализира проекта и да загуби европейските средства и по какви причини? На последната част от въпроса ми вече е отговорено, а именно – с тези разкопани улици ли ще навлезем в зимния период, а той вече е в своя край, и е очевидно, че с тези разкопани улици ще навлезем и в летния период. Това е моят въпрос към Вас. Благодаря.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

на обща стойност 72 млн. лв., който е с първоначален срок на изпълнение 27 месеца от датата на подписване, тоест до 26 февруари 2015 г. Проектът се изпълнява от община Видин, подписани са девет договора с изпълнители, от които два договора за строителство – за строителство на ВиК-мрежи и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, както и договори за упражняване на строителен надзор, авторски надзор, външна техническа помощ за управление на проекта, публичност и одит. Към договора за безвъзмездна финансова помощ е подписано Допълнително споразумение от 17 декември 2014 г. за удължаване на първоначално предвидения срок за изпълнение на дейностите по проекта до 31 октомври 2015 г. и съответно приключване на договора за безвъзмездна финансова помощ до 31 март 2016 г.

По отношение на възстановяването на пътната настилка, съгласно условията на поканата, по която е предоставена безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда”, са допустими средства за възстановяване на настилка в рамките на траншеята. Възстановяването се извършва на финален етап от завършване на всички предвидени строително-монтажни работи в даден участък. Подадените за възстановяване към този момент разходи по Проекта са в размер на 39,4 млн. лв., като към момента възстановената на общината сума е 35 млн. лв., тоест 51% от договорената безвъзмездна финансова помощ. Разходите в размер на 1,9 млн. лв. са в процес на обработка и предстои финализирането и разплащането към бенефициента. Поради напредналия зимен сезон и естеството на оставащите строително-монтажни дейности, не е възможно същите да бъдат изпълнявани в периода на зимни условия поради спазване на технологичните правила за строително-монтажни работи, както и наличие на изрични забрани, произлизащи от техническата спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура”. Благодаря Ви, госпожо Министър. За реплика – господин Попов. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, надявам се това удължаване на срока за изпълнение на този проект да е последно

Надявам се да засилите своите контролни функции по изпълнението на този проект и наистина той да бъде завършен така, както трябва и подобава за един такъв достоен град като Видин. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Попов. Заповядайте за дуплика,

който ще допринесе за постигането на целите на държавата ни за съответствие с екологичното законодателство, създаване на по-добри условия на гражданите ни и, разбира се, подобряване на икономическата среда. среда. В този смисъл както този, така и всички останали проекти, които се изпълняват по Оперативна програма „Околна среда” се наблюдават непрекъснато от Министерството и от управляващия орган полагаме всички усилия да компенсираме заедно с общините забавянето, което се което се случи поради спирането на Оперативната програма. Провеждат се непрекъснати срещи с екипите за управление на проектите и с общината. Последната такава с община Видин е проведена в края на месец така че следим напредъка и наистина се надяваме, че съвместните ни усилия ще доведат до успешното финализиране на Проекта. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Следващият въпрос е от народния представител Янаки Стоилов относно изграждане на клетка в депото за битови отпадъци в град Пазарджик. Заповядайте, господин Стоилов. Господин Председател, госпожо Министър! Проблемът с депото за твърди битови отпадъци край Пазарджик е хроничен – изчерпан обем, запалвания, самозапалвания. Положението на живеещите в околните населени места, особено в село Капитан Димитриево, е нетърпимо. Отделят се отровни газове, повишава се заболеваемостта, включително от онкологични заболявания. Два мандата на местната власт в Пазарджик са пропилени за решаване на този въпрос. Безвъзвратно е пропусната възможността за европейско финансиране. Хората плащат за фиктивна система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците – един национален проблем, тоест те си плащат, за да бъдат тровени. Специално съм използвал цветен принтер, за да видите епизоди от това какво представлява сметището, как периодично хора с каруци влачат боклуци и как те преминават даже отвъд шосето, което вече е граница на депото. Доколкото ми е известно, напоследък е направено предложение за финансиране по линия на ПУДООС за клетка и кантар, разбира се, с обичайното за такива случаи завишаване цената на проекта. Не знам дали в него се включва и рекултивация. Този въпрос е поставян и от мои колеги и в предишния парламент, но той се намира точно в същото състояние, в което и аз сега го задавам. Затова бих искал съвсем определено да кажете ще се предприемат ли някакви действия за изграждането на клетка и кантар в депото за твърди битови отпадъци? Предвиждат ли се средства за рекултивация на депото? Има ли сила в България, която по някакъв начин да въздейства за решаването на този въпрос, защото знам, че той е и регионален, и общински, и държавен! Вие добре знаете какви са последствията от това, че той продължава да бъде в това състояние. Бих искал да чуя Вашето мнение и какви действия да бъдат предприети от всички нас за решаването на този проблем? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов. Заповядайте за отговор, госпожо министър.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 Безспорно хроничен проблем. Кратка хронология. През месец юли 2008 г. в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик е внесено уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на регионално депо за отпадъци, площадка № 16, село Алеко Константиново”. През 2012 г. е издадено положително решение по оценка на въздействието върху околната среда. Искам да Ви уверя, че от стартирането на проекта за изграждането на регионалната система до този момент Министерството на околната среда и водите оказва непрекъснато съдействие на всички общини, включително на община Пазарджик, която е водеща община за изграждането на тази регионална система, за осъществяването на инвестиционното намерение. Проектът за регионалната система за управление на отпадъците за регион Пазарджик, който включва общините Пазарджик, Пещера, Белово, Лесичово, Брацигово, Септември, Ракитово, Батак и Велинград, беше предвиден за финансиране по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. Предвид на голямото закъснение при подготовката на необходимите документи за кандидатстване по Оперативната програма, проектът бе изключен от списъка за финансиране поради невъзможност да бъдат изпълнени дейностите в рамките на сроковете за допустимост. С цел осигуряване обаче на необходимите финансови средства, като израз на подкрепата от страна на държавата за решаването на този проблем, за реализирането на проекта на 27 февруари 2013 г. Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда взе принципно решение – с национални средства да бъдат финансирани една клетка, кантар и необходимата обслужваща инфраструктура на няколко регионални депа, в това число и за регион Пазарджик. Закъснението при подготовката на проектната документация се дължи, от една страна, на забавяне на община Пазарджик и избраните от нея консултанти при разработване на документацията, от друга страна, на несъгласието на жителите от село Капитан Димитриево и община Пещера. Тези площадки в Капитан Димитриево – площадка № 4, поделението, и площадка Капитан и площадка Капитан Димитриево, югоизток, които са били оценени съответно на първо и второ място в доклада за резултатите от предварителната селекция за потенциални площадки, подходящи за изграждане на депо, не са били подкрепени от местната общественост. Това забавяне, генерирано във времето, доведе до повече от пет години недостигане до финалния етап и намиране на площадка за изграждане на регионално депо. Към настоящия момент е издадено разрешение за строеж с дата 25 юли 2014 г. за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци, първа клетка и съпътстваща инфраструктура. Община Пазарджик е депозирала в ПУДООС заявление за финансиране и работен проект с наименованието „Работен проект за регионално депо за неопасни битови отпадъци, регион Пазарджик на площадка в землището на село Алеко Константиново”, който е съгласуван и одобрен по реда на Закона за устройство на територията. Заявлението е в процедура за извършване на предварителен контрол. Очаква се финално одобрение от ПУДООС на представената документация и след това – решение за финансиране на депото, след което ще бъде обявена процедура за избор на изпълнител от страна на общината.

Господин Председател, госпожо Министър! Случаят с депото в Пазарджик може би е между емблематичните как важни за хората проблеми се протакат и не се решават. Ако има някакво оправдание, то е в противоречивите интереси на общините, тъй като става дума за регионално депо. Знаете, че там често възникват конфликти къде да бъде разположено то, как да се организира дейността. обаче немалък дял имат и различните интереси, защото в това как те да бъдат осъществени се пропиляват и европейски, и национални средства и сега възниква въпросът кой ще плаща за просрочието, защото България е под риска не само за това депо, но и за много други да започнат да се плащат наказателни глоби. Трябва да се предприемат такива действия, защото това, за което говорите, ще отнеме между една и две години, дори да се придвижи и одобри проектът, за съжаление, с национални пари, тъй като трябва отделно пари за клетката, отделно пари за рекултивацията. Жителите на околните села обаче не могат да кажат и трябва да се предприемат действия поне за съхраняване на тяхното здраве. Те са писали няколко жалби. Има приета декларация от Общинския съвет в община Пещера. Ще се организират най-вероятно и протести, ако продължават обгазяванията. Тогава аз ще застана на страната на тези хора, само че вероятно всички граждани трябва да се мобилизират и в този случай да принуждават институциите да вършат работа, защото иначе се принуждават да стават жертва на тяхното бездействие или на други интереси, които диктуват тяхното поведение. Това правя като общо заключение, което далеч не се отнася само до сегашната ситуация, а за години назад във времето и обяснява ситуацията, в която се намираме. Бих искал да чуя от Вас накрая дали сте готова да прекратите тези практики, защото имаме фиктивна система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците, хората плащат няколко пъти, а най-накрая всичко се изсипва на тези сметища, вторични боклуци, знаете с какви примитивни методи, а вероятно някои от тези хора разчитат на най-бедните да бъдат обслужвани техните интереси с оглед на други техни нужди, които трябва да удовлетворяват по този мизерен начин. Благодаря Благодаря Ви, господин Стоилов. Заповядайте за дуплика, госпожо министър. Господин Стоилов, безспорно проблемът стои в регионите, където не са положени достатъчно усилия. Безспорно проблемът е исторически, както и тук стана ясно. Този проект обаче

Усилията на Министерството на околната среда и водите са в посока засилване на контрола по отношение на действията, които трябва да бъдат предприети от общините. Институциите, които отговарят за провеждането на политиката за управление на отпадъците на местно ниво, осигуряват средства да бъде финансирано финансирано изграждането на тези съоръжения както по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г., така и по новата оперативна програма, където отново има заложени близо 400 млн. лв. за надграждащи съоръжения, които целят постигането на по-амбициозни нива по отношение на рециклирането и предварителната преработка на отпадъците. Усилията са насочени и към това темпото по изпълнение на тези проекти да се ускори, защото безспорно имаше забавяне, особено през изминалата година. Това забавяне по Оперативната програма, по която се изграждат 20 регионални системи в продължение на година, трудно може да бъде компенсирано в рамките на два месеца, но всички усилия са насочени към това да се стесняват графиците, да се работи заедно с общините, за да може навреме да приключат строителните дейности. Аз се надявам, че цялото ни общество, всички институции ще подпомагат тези процеси, за да се справи държавата ни с тази сериозна задача. Благодаря. въпрос към госпожа Василева – министър на околната среда и водите, в днешния парламентарен контрол е от народния представител Петър Петров – относно екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита. Заповядайте, господин Петров. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, колеги! В местността „Коилица”, в землището на село Драговищица, община Кюстендил в слабо охранявани и без никакъв контрол складове се съхраняват стари, с разграждащи се вече опаковки отровни пестициди. Въпросните складове са пълни с такива пестициди с изтекъл срок на годност, някога използвани в селското стопанство. Предвид старите опаковки и разлагането им, пестицидите започват бавно да навлизат в почвата, а от там и във водата. Най-странното е, че складовете са без гръмоотводи – това са стари селскостопански сгради, и ако случайно попадне гръм върху такава постройка, тя може да се взриви с много екологични последици. Общото количество на пестицидите е около 130 тона, съответно около 265 куб. м. Местната областна управа и общината са действали по този проблем, но предвид бързите смени на правителства и областни управители, не са стигнали до решаването му. Имало е някакво очаквано финансиране до края на 2014 г. от швейцарска фирма за обезвреждането на тези пестициди, но още нищо не се е случило и никой нищо не предприема. Общината не може да поеме разходите по обезвреждането на тези опасни отпадъци. Моят въпрос към Вас е: какви мерки са предприети за ликвидиране на възможността от авария? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Петров. Заповядайте за отговор, уважаема госпожо Министър.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 контролът на складовете за залежали пестициди се осъществява от регионалните инспекции по околната среда и водите, със съдействието на Министерството на земеделието и храните, чрез Българската агенция по безопасност на храните и областни дирекции по безопасност на храните, областните и общински управления, представители на службите по „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на вътрешните работи. Съгласно заповед на областния управител на Кюстендил през 2013 г. е извършена проверка на склада в село Драговищица, община Кюстендил от междуведомствената комисия с представители на съответните администрации. При проверката е установено, че пестицидите се съхраняват в масивна и обезопасена сграда. Складът е денонощно охраняем, сградата е от четвърта степен на огнеустойчивост. Установено е, че част от опаковките са разкъсани, но тъй като подът е бетониран, няма замърсяване на почвата. В сградата за съхранение на препаратите за растителна защита и помещението на охраната няма изградена електрическа инсталация. Във връзка с констатирани несъответствия са дадени предписания от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”, „Контрол по общоопасни средства” при Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кюстендил, и Инспекцията по труда – Кюстендил. Предписанията са изпълнени. Министерството на околната среда и водите не е компетентен орган по въпросите, които касаят пожарната безопасност. В изпълнение на националната политика по опазване на околната среда и устойчиво управление на отпадъците Министерството на околната среда и водите разработи проект, с който кандидатства за финансиране по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът за екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита вече е одобрен от страна на Швейцарската конфедерация и предстои подписване на споразумение за реализиране на превантивните дейности, които възлизат на стойност 38 млн. лв. В рамките на проекта ще бъдат преопаковани и изнесени с цел обезвреждане близо 4 хил. 380 тона пестициди от държавни или общински складове. Съгласно предпроектното проучване, извършено през 2013 г., са инвентаризирани 323 склада за съхранение на негодни за употреба пестициди на територията на страната. Извършена е оценка на риска за всеки един склад и приоритетно ще се обезвреждат пестициди с изтекъл срок на годност в общински и държавни складове, с най-висок риск за замърсяване на околната среда и здравето на населението. Складът в село Драговищица, община Кюстендил е инвентаризиран в рамките на предпроектното проучване. Същият е общинска собственост и е включен в обхвата на проекта. Проектът стартира тази година и е със срок за изпълнение до 2019 г., като целта е прочистването на територията на цялата страна от излезлите от употреба пестициди. До реализацията му отговорна за поддържане на състоянието на склада в съответствие с изискванията за безопасност е община Кюстендил. Благодаря.

за своето здраве, така и за сигурността си. въпроси към Веселин Вучков – министър на вътрешните работи. Първият въпрос е от народния представител Петър Славов – относно регистрираните опити за незаконно преодоляване на съоръжението от препятстващ тип, изградено на границата с Република Турция. Заповядайте, господин Славов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос касае регистрираните опити за незаконно преодоляване на съоръжението от препятстващ тип, изградено на границата с Република Турция, от нелегални имигранти, в това число и чрез нарушаване на неговата цялост – разрязване, преодоляване, както и възможностите да се ограничат тези практики. Уважаеми господин Министър, в редица медийни публикации бе тиражирана информация, че изграденото и много скъпоструващо съоръжение от препятстващ тип често е обект на набези от нелегалните имигранти, които се опитват да го преодолеят с всички възможни средства, в това число и чрез неговото разрязване на определени места, повдигане на мрежата с цел промушване под нея, поваляне на дървета върху него с цел прескачане и така нататък – все действия, които го увреждат. От друга страна, служителите на Гранична полиция често не успяват да реагират навреме на подобни набези и нерядко намират само следите на вече преодолелите незаконно държавната граница имигранти. Като вероятна причина се сочи, че самото съоръжение не е снабдено със сензори и/или камери, които да отчитат всеки опит за интервенция по него, съответно за своевременна реакция и пресичане на тези опити навреме. Граничните полицаи се опитват да го контролират чрез жива сила и посредством камерите за наблюдение по вътрешния периметър по границата, което обаче невинаги е възможно. В тази връзка Ви моля, уважаеми господин Министър, да отговорите на следния въпрос: какъв е броят на регистрираните опити за незаконно преодоляване на съоръжението от препятстващ тип на част от границата с Република Турция, при които последното е било увреждано по един или друг начин, в това число разрязвано, изкривявано, частично изкъртвано, затискано с паднали дървета и така нататък? Ще се повиши ли ефективността му, ако на самото съоръжение бъдат инсталирани сензори и камери,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

След неговото изграждане се отчита рязко намаляване – до седем пъти, на опитите за незаконно пресичане на територията на страната в този участък от държавната ни граница. Повтарям – 49 опита за незаконно навлизане на територията на страната, чрез различни способи за преодоляване на това съоръжение, като само в четири от тях лицата не са били заловени. По-конкретно случаите и способите са следните: чрез срязване – 21 случая, чрез покриване с дрехи – 8, чрез използване на клони и дървета – 13, и чрез използване на стълба – 7 случая. За ефективността на възпрепятстващото съоръжение спомага получаването на изпреварваща информация чрез вече изградените елементи на интегрирана система за наблюдение. Повтарям, това е много важен допълнителен елемент на сигурност – интегрираната система за наблюдение. Тя се използва от граничните полицейски управления в Свиленград, Елхово и Болярово. Включва две сигнално-охранителни системи, разположени успоредно на държавната граница в непосредствена близост до инженерното съоръжение. Режимът за наблюдение е непрекъснат и е реализирано изместване на зрителното поле на част от термовизионните камери с цел установяване на по-точен периметър за наблюдение. Останалите мерки, които се изпълняват към настоящия момент и спомагат за по-ефективна охрана при съоръжението, са: по-голям брой мобилни патрули, разполагане на секретни постове и постове за наблюдение, използване на патрулни и служебни кучета, стабилизиране на пътищата, разположени непосредствено по линията на държавната граница. Към момента изходното задание за проектиране на новото инженерно съоръжение българо-турската граница с дължина 131 км е изготвено и са нанесени отделни корекции в конструктивната част, повишаващи възпрепятстващите функции на съоръжението. Системи за наблюдение чрез сензори и камери са особено полезни за целите на сигурността, но затова се изисква голям финансов ресурс и не са включени в заданието за новото съоръжение. Не се предвижда оборудването със сензори и за настоящето. Изграждането на системи, включващи сензори и камери към тях може да бъде реализирано след финансовото обезпечаване на редица сложни въпроси като липса на източници за захранване на инсталираното оборудване, изключително трудното реализиране за безжично предаване на информацията, поради пресечения терен, голямото разстояние между инженерното съоръжение и местоположението на структурите на Главна дирекция „Гранична полиция”, за да се изградят постоянни кабелни трасета за предаване на информацията. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Заповядайте за реплика, господин Славов. Благодаря, господин Министър, за подробния отговор. На практика той потвърди моите опасения и информацията, която имах, че са налице доста опити и посегателства върху самото съоръжение. Това обаче, което отчитам като положително във Вашия отговор е, че, както Вие казахте, мисля, че само четири случая не са били спрени, което е една много добра новина – добра новина за това как се пази държавната граница на Република България и че органите на МВР и Гранична полиция полагат наистина огромни усилия в това отношение. Това, което обаче аз си мисля е, че ако съоръжението във вида, в който е било проектирано и изградено, всички си спомняме навремето неприятните ситуации и информацията, която беше изнесена, че не е проведена редовна обществена поръчка, че едва ли не в интернет, там някой си е подбирал фирмите, пък после се оказа, че е имало и съответна близост до общински председател на БСП, тоест много подозрения имаше, че съоръжението не е направено по начина, по който трябва да бъде направено, вероятно нямаше да ги има всичките тези опити за посегателство, тъй като то щеше да е снабдено с камери и органите на Гранична полиция щяха много по-бързо да могат реагират и да спират тези опити за посегателство. Казвам това, защото си мисля, че снабдяването на бъдещото съоръжение, което ще бъде изградено всъщност, може да е с такива камери и сензори и всъщност може би ще се окаже по-икономично за държавния бюджет, отколкото да бъде поправяно постоянно съоръжението, тъй като очевидно веднъж разрязано или повредено, то трябва да бъде възстановено в предишния му вид, за да бъде ефективно. Това е просто като препоръка, може би да се има предвид, при изграждане на новото съоръжение да се помисли дали действително няма да се окаже по-добре то да бъде снабдено с такива камери и сензори и че това на практика ще икономиса средства, които в крайна сметка биха направили съоръжението хем по-ефективно, хем и по-икономично за държавата от гледна точка на поправка на повредите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Славов. Уложихте се точно в лимита на изказването – две минути. Заповядайте за дуплика - нямате. Преминаваме към следващ въпрос. Той е от народния представител Валентин Николов относно отпускане на средства, необходими за почистване на речното корито на река Краневска, село Кранево след голямото водно бедствие от 19 юни 2014 г.

измина повече от половин година след ужасното наводнение, което сполетя курортното селище Кранево, област Добрич. Това бедствие се случи на 19 юни точно преди туристическия сезон. С много усилия хотелиерите, засегнати от наводнението, успяха да отворят туристическите си обекти. Наводнението причини огромни материални щети на имотите, които се намират в близост до реката. Наводнението, заедно с кризата в Украйна и Русия, допринесоха за над 10% спад на туристическите посещения. С тежка техника се поразчисти част от коритото на Краневска река, което беше доста козметично. Стихията разруши и двата пешеходни моста, които свързват двете части на селото. Същите все още се намират в коритото на реката. Сериозно е напукването на основния мост, по който минават ежедневно моторни превозни средства, както и жители. След проведена от мен среща с кмета на община Балчик, бях информирал, че няма отпуснати необходимите средства за почистване и възстановяване на коритото на реката до този момент, въпреки своевременното поискване на такива. Жителите на село Кранево са силно обезпокоени от ново наводнение, ако не се вземат необходимите мерки. Господин Министър, ще вземете ли необходимите мерки за решаването на поставения от мен проблем с цел жителите на село Кранево да посрещнат спокойно новия туристически сезон, имайки предвид, че това е единственото препитание в този район? Благодаря за вниманието.

в началото на месец октомври 2014 г. кметът на община Балчик внася искане за финансиране в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Пълното наименование на това искане е: „Корекция на речното корито на река Краневска, включително прилежащата инфраструктура, мостови съоръжения и пасарелки”. Заявените средства са в размер на 764 540 лв., от които 752 540 лв. – за строителство, и 12 хил. лв. – за проектиране. Искането не е обсъждано в Комисията през 2014 г., поради изчерпване на бюджетните средства към момента на внасяне. Заседанията са били и временно преустановени, поради смяна на правителството в края на годината. Предвид обстоятелството, че наводнението е наложило на територията на община Балчик да бъде обявено бедствено положение искането за финансова помощ днес сутринта под мое председателство бе разгледано с приоритет на първото заседание на Комисията за тази година. Не бяха изказани никакви възражения срещу финансирането на обекта и предстои, съобразно процедурата, да бъде одобрено с акт на Министерския съвет в съответствие с чл. 43 от Закона за публичните финанси. Освен това при оценката на преките щети, причинени от наводнението в период 19 – 21 юни 2014 г. в Североизточен и Северен централен район, са включени и подадените от областния управител на област Добрич данни за нанесени щети на инфраструктурата в областта и в частност за корекция на река Краневска в община Балчик. Благодаря. Благодаря Ви, господин Министър. За реплика – заповядайте, господин Николов. Господин Министър, аз съм изключително удовлетворен от отговора Ви и се радвам, че наистина днес сте разгледали това искане и ще бъдат отпуснати средствата. Само искам да Ви кажа, Вие, разбира се, съм убеден, че сте запознати осем месеца, от юни досега, курортния комплекс „Албена” също три пъти беше наводняван. Щетите са над 15 млн. лв. Освен това да благодарим на Бога, че там не станаха нещастни случаи, както в „Албена”, така и в Кранево, защото 19 юни, разбирате, че това е в в началото на туристическия сезон. Така че ще Ви бъдем много благодарни – ние и жителите на село Кранево, и на област Добрич, ако това нещо се случи и бъде възстановено и почистено коритото. И за Ваша информация още нещо искам да Ви кажа, че миналата седмица, когато валяха два дена проливни дъждове, само 20 см трябваха отново да се повтори бедствието, така че наистина жителите са силно притеснени и вярваме, че наистина Вие ще вземете необходимите мерки и ще направите всичко възможно да бъде предотвратено бъдещо бедствие. Благодаря Ви.

чрез Вас и всички избиратели, областни управители, общини на територията на страната, да имаме предвид някои факти. Не за първи път председателствах тази Междуведомствена комисия. Аз съм пръв между равни. Смятам, че министърът на вътрешните работи може би не е много редно да я председателства. Годишният бюджет на Комисията, която председателствам в момента, е 70 млн. лв. Към днешна дата исканията, уважаеми народни представители, всички са неотложни и почти всички са представени като животоспасяващи, а вероятно е така, са за 448 млн. лв. Много е трудно да се направи приоритет – всички са важни, и затова отговорността тук и на областните управители е още по-голяма, за да си построят приоритетите в съответните области, за които отговарят. Във всички случаи, разбира се, даваме приоритет на превенцията и за най-неотложните разходи на публична инфраструктура, подчертавам – общинска или държавна, но публична.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! На 13 януари 2015 г. около обяд в двора на 23-то основно училище „Фредерик Жолио-Кюри” в София нахлуват три лица с маски и започват саморазправа с ученици в училището. По данни на свидетели на събитието, на излизане от двора на училището едно от маскираните лица нанася два удара с палка на намиращо се наблизо момче, ученик в ІХ клас в училището, след което лицата избягват. Момчето изпада в безсъзнание, глътва си езика и само благодарение на бързата намеса на намиращи се наблизо свидетели не се е стигнало до фатални последици. Този случай сам по себе си поставя въпроси относно сигурността на учениците в училищата и ролята на МВР за гарантиране безопасността на тези деца, както и тревожните данни, че извършители на това деяние са също непълнолетни лица. Но редом с това, изключително обезпокоителни са и други обстоятелства. Поне двама свидетели на инцидента заявяват, че в непосредствена близост до инцидента се е намирал униформен полицай, който става свидетел на случая, но не реагира по никакъв начин. Според свидетелите нападателят е изтичал покрай полицая, който през това време е продължил да говори по мобилния си телефон. Полицаят не се намесва при нахлуването на маскираните лица в двора на училището, не се намесва при нападението над деветокласника, не се опитва да задържи нападателите, нито оказва първа помощ на пострадалия. След като на място пристига патрул, който снема показания на свидетелите, тези показания не се включват в показанията, описващи бездействието на униформеното лице. Това говори за безотговорност на служителите на МВР, за неизпълнение на основни служебни задължения и прикриване на провиненията на полицая от колегите му. Поставя се под въпрос авторитетът на институцията МВР и се будят съмнения в колко още случаи престъпления са били извършвани в присъствие на полицаи и колко още провинения са прикривани от солидарност на други служители на системата?! В тази връзка моля да отговорите на следните въпроси: как Вие като министър оценявате ситуацията и реакцията на служителите на МВР по случая? Какви санкции са наложени на полицая, който не е предотвратил извършването на престъпление и не е реагирал на побой над дете ІХ клас? Каква е причината поне двама свидетели – ученичка в същото училище и служителка на заведение в съседство, да споменат липсата на реакция от намиращия се наблизо полицай и свидетелствата им да не бъдат включени в показанията, описани от полицаите, пристигнали на мястото на инцидента? Какви санкции са наложени на служителите, които са прикрили провинение на свой колега, като са пренебрегнали свидетелствата за липсата на реакция от негова страна? Какви мерки е предприело Министерството на вътрешните работи за охрана на учебните заведения на територията на град София и страната? Благодаря. Благодаря, господин Белемезов. Заповядайте за отговор, господин Министър. Столичната дирекция на вътрешните работи е извършена проверка по случая, която установява следното. На 13 януари тази година младши полицейски инспектор, териториално обслужващ жк „Редута”, е посетил 23-то СОУ и е извършил проверка на физическата охрана на училището. След неговото оттегляне на разстояние от 30 – 40 м от училището, служителят е чул викове и е видял струпване на деца. Връщайки се на място, е забелязал на земята момче в безпомощно състояние, а други две – едното с маска и палка, да бягат в посока подлеза на гара Подуене. Записите от камерите, които осъществяват видеонаблюдение при училището, показват, че нападението е станало извън двора. Първоначално полицаят е предприел действия за залавяне на лицата, но виждайки, че пострадалото момче е изпаднало в тежко състояние, е останал в близост до него и незабавно е организирал оказване на неотложна медицинска помощ

за установяване свидетели очевидци и по техни данни са идентифицирани нападателите. Образувано е и досъдебно производство, номерът му е 88/2015 г. Действията по разследването се ръководят от наблюдаващ прокурор. В хода на проверката е установено, че служителите на реда са предприели необходимите действия в помощ на пострадалия ученик, както и мерки за разкриване извършителите и тяхното последващо залавяне. Охраната на училищата не е задължение само на МВР и се осъществява по реда на Закона за частната охранителна дейност от търговци, предоставящи услугата „частна охранителна дейност”. Училищата в качеството им на юридически лица, получили лиценз за извършване на такава дейност по самоохрана, също могат да извършват охранителна дейност. Мерките, които предприема ежедневно МВР, за да не се допускат инциденти с ученици в периметъра на учебните заведения, включват обособяването на така наречените „установъчни пунктове” в районите на всички учебни заведения в столицата. Осигурява се засилено полицейско присъствие в пиковите часове – между двете смени на учениците и в началото, и в края на учебния ден. Служителите на реда редовно участват в заседанията на местните комисии за обществен ред и сигурност към общините, където се изготвя ред за взаимодействие между институциите в полза на децата, набелязват се мерки по опазване на обществения ред и пътна безопасност в районите на училищата. Проведени са срещи, конкретно и по този повод, от служители на І РПУ с кмета на район „Слатина”, директорите на училищата и управителя на охранителната фирма, обслужваща 23-то СОУ, свързани с безопасността на децата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Заповядайте за реплика. Уважаеми господин Министър, в своя въпрос аз споменах наличието на двама свидетели, които разкриват съвсем друга картина от тази, която Вие казахте. Според тези двама свидетели – единият от тях ученичка от същото училище, а другият служителка на близко заведение, полицаят е бил в непосредствена близост, като през цялото време е говорил по телефона – и в момента на нахлуването на тези нападатели, и в момента на побоя, и в момента на тяхното бягство.

и очаквам от Ваша страна Министерството на вътрешните работи да разпита и него, да чуе неговата версия, и след това да потвърдим каква е истината в случая. От останалата част на отговора Ви съм доволен. Наистина сигурността и безопасността на училищата не е дело само и единствено на Министерството на вътрешните работи, а е дело и на всички надлежни органи, както и на Столична община. Благодаря Ви. Дуплика, господин Министър? Няма да ползвате. Следва въпрос на народния представител Валентин Николов Иванов – зададен е разбирам. Остава въпросът на народния представител Светослав Белемезов относно ефективност по превенция на терористични актове, противодействие на престъпността и опазването на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и в областта на железопътния транспорт. Заповядайте. Колеги, това ще бъде последният въпрос в днешния контрол, тъй като след отговорите, госпожа Мая Манолова и Кристиан Вигенин имат въпрос към министър Вучков, който отлагат. Следваха отговорите на въпроси към министър Христо Иванов. Обади се, че е възпрепятстван по здравословни причини. До него бяха поканени министрите според изчислението на времето, което остава, така че поради отсъствието по уважителни причини на министър Иванов и отлагането на въпроса на госпожа Манолова, последният въпрос за днес е на господин Белемезов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! С Постановление на Министерския съвет № 207 от 18 юли 2014 г. беше приет Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, влязъл в сила от 22 юли 2014 г. Според него специализираното звено, отдел „Транспортна полиция” и неговите 8 на брой териториални звена, районни управления които към онзи момент са щатно структурирани към тогавашната Главна дирекция „Национална полиция”, бяха закрити. Към момента охранителният състав е пренасочен към дирекция „Жандармерия” при Главна дирекция „Национална полиция” на МВР, а оперативният състав и разследващите полицаи са прехвърлени към областните дирекции на МВР в страната, с което, държа да подчертая, не се изчерпват направените промени, а напротив, задълбочават се проблемите. Практически за една и съща територия по охранителна линия отговаря дирекция „Жандармерия”, а дейността по пресичане, предотвратяване, разкриване и разследване се извършва от 27 самостоятелни основни структури, а именно областни дирекции на МВР. Отварям скоби и подчертавам, че те са 27, а не 28 поради причината, че Областната дирекция на МВР – Смолян, няма жп линия. Това означава, че липсва централизирана структура, която да осъществява превенция по терора като цяло, както и да координира и ръководи дейността по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в цялата страна. Нещо повече, по охранителна линия и към момента няма създадена организация и ясен регламент кои жп гари се покриват от силите на жандармерията и кои следва да се покриват и обхождат от районните управления на МВР, на областните дирекции на МВР, като за последните никой не им е предвидил дори и щата. Уважаеми господин Министър, след закриването на Транспортна полиция се откроиха множество въпросителни, кореспондиращи с широкия обществен интерес. Липсата на адекватна алтернатива и на яснотата относно функционалната ниша, освободила се с разформироването на горепосоченото звено, изискват разясняване на комплексната ситуация. В тази връзка моите въпроси към Вас са следните: Първо, след закриването на Транспортна полиция, която между другото е отдел с дългогодишна история, опит и традиции, на коя структура от МВР е възложена дейността по превенция на терористични актове, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и в областта на железопътния транспорт в страната? Второ, не считате ли, че е занижена ефективността от този акт на разформироване на специализираното звено – отдел „Транспортна полиция”? Трето, има ли актуализация на плановете за взаимодействие и координация на първоначалните и неотложни действия при получен сигнал

Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Белемезов, след закриването на отдел „Транспортна полиция”, както правилно посочихте – към Главна дирекция „Национална полиция” и неговите осем териториални структури, служителите на сектори „Противодействие на обща престъпност” са преназначени в състава на областните дирекции на МВР, СДВР и Главна дирекция „Криминална полиция”. Служителите от секторите „Охрана на обществения ред” са преназначени в състава на дирекция „Жандармерия” към Главна дирекция „Охранителна полиция”. Районните управления „Транспортна полиция” София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Горна Оряховица, Мездра и Русе са трансформирани в сектори „Опазване на обществения ред в железопътния транспорт” към зоналните жандармерийски управления в София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Монтана и Горна Оряховица на териториален принцип. За изпълнение на дейностите на МВР в сферата на железопътния транспорт и железопътната инфраструктура са създадени съответно отдел „Противодействие на престъпления в транспорта” към Главна дирекция „Криминална полиция”, състоящ се от два сектора – „Противодействие на криминалната престъпност” и „Противодействие на икономическата престъпност”; и на второ място отдел „Охрана на обществения ред в железопътния транспорт” при дирекция „Жандармерия” към Главна дирекция „Охранителна полиция”. Пресичането на терористични актове, реакциите при кризисни ситуации, в това число получаването на злоумишлено телефонно съобщение или поставено самоделно взривно устройство и опазването на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и железопътния транспорт се осъществяват от органите на дирекция „Жандармерия”. Всяко денонощие съобразно оперативната обстановка се охраняват около 65 подвижни влакови състави и 23 гари, като от особена важност от тях са София, Пловдив Горна Оряховица, Мездра, Варна, Бургас, Русе, Свиленград, Димитровград и Стара Загора. Действията на служителите при посочените ситуации се извършват в съответствие с разпоредените с министерска заповед процедури от 18 юли 2014 г., където ясно са разписани конкретните мерки, които следва да се предприемат. Противодействието на престъпления в транспорта се осъществява и координира от служителите на отдел „Противодействие на престъпления в транспорта” в Криминална полиция, от служителите при съответните областни дирекции и СДВР. Относно въпроса, който повдигате за ефективността на работата след преструктуриране на Транспортна полиция, ще припомня, че имах възможност да говоря по този въпрос на едно изслушване във Вътрешната комисия в парламента. Предстои обнародване на промени в Закона за МВР, може би до края на тази седмица, съответно и промяна в действащия Правилник за устройството и дейността на Вътрешното министерство. Тогава ще продължим със своя анализ, за да преценим дали трябва да се коригира нещо като правна норма и като организация,

Благодаря, господин Председател. Благодаря, уважаеми господин Министър, за изчерпателния отговор. Аз ще си позволя да направя своята реплика по повод на казаното от господин министъра в обратен ред спрямо хронологията на неговите думи. По-скоро ще се опитам да изразя отношение към поставения въпрос от мен и взетото отношение от негова страна. Смятам, че въпросът не търпи някаква бюджетна обремененост с оглед на това, че всички служители, включително и на оперативно, включително и на работно ниво са били предислоцирани в други отдели в Министерството на вътрешните работи. Реално погледнато дали техните заплати се изплащат от дирекция „Жандармерия” или от областните дирекции на МВР – смятам, че е въпрос, който много бързо би могъл да бъде решен. Аз Ви благодаря за това, че Вие ще инициирате продължаването на разговорите и предприемането на аналитични действия с оглед дали е целесъобразно да бъде възстановена Транспортна полиция. Знаете, че ние поставихме този въпрос именно на заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Тогава аз успях да изразя своето отношение и благодарност към Вас за това, че Вие като цяло сте може би положително настроен към възстановяването на Транспортна полиция, включая, че този въпрос е от компетенцията на много сериозни анализи. В подкрепа на това, което искам да кажа, е, че различните структури, които в момента отговарят за превенцията по недопускането на терористични актове, за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, са изключително много поради простата причина, че всички тези отговорности до момента са били от прерогативите на един-единствен отдел – „Транспортна полиция”. Според мен това създава ситуацията и хипотезата – когато липсва координация и ефективност между службите, се разминават отговорността, вземането на решенията и развитието на експертизата – нещо, което е изключително важно. По отношение на втория въпрос, който поставих – относно плановете и дали има актуализирани планове, бих могъл да кажа, че доколкото имам информация – това е предмет на допълнителна проверка – последните планове датират от функционалното съществуване на Транспортна полиция. Искам само да допълня, че всичко това, за което си говорим, формира и два обезпокояващи факта. Първият от тях е как е организирано наблюдението и оперативното обезпечаване на криминалния контингент по линия на железопътния транспорт,

как е организирано регистрирането, движението и разкриването на подадените съобщения и сигнали за извършени престъпления от гражданите, станали жертва на престъпленията и пътуване в пътническите влакове и в района на пътническите гари? Завършвам, господин Председател. Извинявам се, че Ви отнемам повече от времето. Парадоксално е, че всяко престъпление, извършено на територията на железопътната инфраструктура, в повечето случаи се констатира и се вземат мерки в някои от последващите или може би една от последните гари. По този начин има размиване на информация, бягане на отговорност между самите районни полицейски управления и по никакъв начин не се защитават интересите на гражданите. Относно ефективността, с което бих искал да приключа, изключително важно е да бъде направен прецизен анализ, но по отношение на ефективността следва да се изведе единствено след извършен основен анализ на състоянието и динамиката на тези процеси. Постигнатите резултати със съответните количествени измерители дават обективната оценка от ефективността на предприетите мерки и дейности за периода, през който „Транспортна полиция” е закрита. Истински вярвам, че ако имаме възможност да продължим диалога с Вас, господин Министър, за което още веднъж Ви благодаря като проявено отношение от Вас, ще имаме възможност да намерим балансиращите точки, и балансиращите принципи, чрез които да възстановим „Транспортна полиция”. Благодаря. И аз Ви благодаря, господин Белемезов. Пресрочихте времето с повече от 2 минути. Беше интересен този извод, но добрината ми не е безгранична. Заповядайте за дуплика, господин Министър. МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Сигурен съм, че е бил интересен, господин Председател, още повече, че заседанието се води от бивш заместник-министър на вътрешните работи. Тези проблеми съм сигурен, че са стояли и преди 15 години на Вашето внимание. Проблемът с РУ „Транспортна полиция” периодично през годините търпи различно развитие. Сега има благоприятна нормативна обстановка, така да се каже, че сме преди влизането в сила на промени в Закона за МВР, които Вие така любезно гласувахте миналия четвъртък, нов Правилник за устройство и дейността. Изключително много и задълбочени анализи правим в момента. Подготвяме промени и в Правилника. Предстои изграждането на нова Главна дирекция „Национална полиция”, където евентуално този проблем трябва да бъде обсъден и предложен за решаване, включително и от новоназначения директор – нов, на Главна дирекция Има искания обаче, господин Белемезов, за създаването на доста структури, включително и централизирани във Вътрешното министерство. За огромно съжаление, ние като политически екип сме обвързани от бюджета. Това е единственият проблем. Имаме гласуван бюджет за заплати и осигуровки 935 млн. лв. за 2015 г., с който можем да плащаме заплати на не повече от 46 500 – 47 000 човека. Да, вероятно структурирането отново на „Транспортна полиция” като по-самостоятелно и централизирано звено няма да влече със себе си завишаване на разходите, но със сигурност такова завишаване ще има. Така или иначе с Вас ще обсъдим допълнително този въпрос в един разговор и с други депутати, които се интересуват от структурните промени във Вътрешното министерство. В следващите три, не повече от четири седмици и този въпрос трябва да намери своето решение. В крайна сметка като отчитаме, разбира се, важното условие да не застрашаваме сигурността на страната и да имаме подготвеност по отношение на всички престъпни прояви на територията на страната в жп инфраструктурата и, разбира се, по отношение на потенциални терористични рискове. Благодаря. Благодаря Ви, господин Министър, за участието в днешния парламентарен контрол. Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам днешното пленарно заседание. (Звъни.) Следващо редовно заседание – утре,